inače se radi o vrlo zanimljivoj temi, to je - Prijedlog zaključka Hrvatskoga sabora o smjernicama Vladi Republike Hrvatske za pregovore i sklapanje međunarodnih sporazuma temeljenih na odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine – Predlagatelj zastupnik Slaven Letica Vlada Republike Hrvatske je dostavila svoje mišljenje. Molim predlagatelja, poštovanog zastupnika Slavenu Leticu da uz jednu prezentaciju obrazloži prijedlog ovoga zaključka. Izvolite.

i u tom pogledu bi malo zamjerio Vladi što je napravila tau jedno kratko mišljenje u kojem najavljuje da će njene stavove braniti Ana Lovrin koje tu nema, Snježana Bagić koje tu nema i Boris Koketi kojega tu nema. Znači neozbiljno je pogotovo što se tvrdi to nešto što je apsurdno da Vlada ne može podržati ove zaključke zbog toga što je najvišoj državnoj razini dogovoreno da se ide na izmjene zakona. Koja je to viša državna razina, to bi ja volio vas gospodine predsjedniče Sabora, zbog autoriteta ovog Visokog doma da mi se objasni, a pogotovo ću imati razgovor sa ministricom koja mi je osobno obećala da će doći tu i pokušati nešto naučiti, da se vidi kako se zatvara uspješno 2. svjetski rat i kako ga je opasno otvarati. Evo tu je stav Đozefa Gareta, to je jedan general s četiri zvjezdice koji je prije desetak godina bio angažiran da napravi prosudbu sigurnosne situacije u Hrvatskoj i ocijenio je sljedeće: Da na nesreću Strategije nacionalne sigurnosti u Hrvatskoj ne postoji potpuno potpuno razvijena teorija državništva i to je ono što nama nedostaje, teorija i praksa državništva i molim vas idemo dalje. Kada učinim ovako vi ćete promijeniti. Znači ovi zaključci kako vidimo su napravljeni, možemo dalje, na temelju jedne čudne koincidencije. Gledajte postoji jedna teorija o ulogu slučaja u povijesti koja pokazuje, govori o tome da je Hitler kada je išao po Munchenu pa da mu je pala cigla na glavu da bi povijest išla u sasvim drugom smjeru. Tako sam ja bio danas na teniskom terenu i zvao me naš predsjednik da dođem ovdje što mi je bilo jako drago, a bio sam na drugom teniskom terenu kada me je zvao jedan naš čovjek i u trenutku kada su naš premijer i Šicl krstarili Jadranom i čovjek mi je rekao da su dogovorili da se vrati, odnosno napravi druga restitucija … /Ne razumije se./ … Idemo dalje. Dakle na temelju toga što se tada dogodilo, kada sam došao u Zagreb odmah 28. listopada 2005. godine uputio našem štovanom predsjedniku prijedlog četvore zaključaka i idemo na podsjetnik dva. Ja bih gospodine predsjedniče zamolio, pošto je ovaj PowerPoint bi htio ubrzati da ove kopije budu sastavni dio zapisnika ako je moguće. **Šeks, kada je to došlo u pretince onda je Nj.E. Ivica Maštruko odnio primjerak mojih zaključaka u Ured predsjednika Republike, sutra se već Predsjednik Republike gnjevno osvrnuo i napao predsjednika Vlade Sanadera o tome kako on hoće raditi nešto što je u suprotnosti sa hrvatskom suvremenom poviješću a onda je tada tjedni "Globus" objavio jednu konfabulaciju pod naslovom "Letica spašava Sanadera", uglavnom ispada da sam ja sve to dogovorio kao neki trojanski konj u dogovoru sa predsjednikom Sabora i predsjednikom Vlade. Obojica mogu posvjedočiti da to nije tako. E sada se vraćamo na dalje da vidite koji su to izvori zla, a prije vidite odmah nakon toga se javila i reakcija popularnih medija i tu je Felix napravio jednu vrlo zgodnu karikaturu gdje prikazuje trojicu medvjeda u zimskom snu i ovaj kaže, onaj Fox deutche tvrdi da spavamo u njegovom bunkeru iz 2. svjetskog rata. Nakon toga idemo na izvore zla. Kada se zlo dogodilo? 2002. godine ukinute su odredbe Zakona o ovoj naknadi oduzete imovine i iznimka je napravljena u odnosu na hrvatske nedržavljane i one koji su propustili prijaviti svoj svoj zahtjev za povrat imovine. Idemo na iznimku iz 2002. godine koju ću pažljivo pročitati. Kaže, iznimno je dopuštena i mogućnost da pravo na naknadu za oduzetu imovinu ostvare prijašnji vlasnici koji su već jednom obeštećeni na temelju važećih međunarodnih sporazuma. Prijašnji vlasnik nema pravo na naknadu, to je članak 2. izmjena i dopuna Zakona iz 2002. godine u slučaju kada je pitanje riješeno međunarodnim sporazumima i tu se javlja sada caka, iznimka od stavka 1. ovoga članka može se odnositi ako se bilateralnim sporazumima to pokušava ili uspijeva riješiti. Otvorena je jedna Pandorina kutija gdje se sada ćete vidjeti, možemo kroz nekoliko ovih slajdova proći na brzinu, tko sve šta traži od Hrvatske. Ovo je Fini, pa opet Fini, Đovanradi kaže kolega Radin da oni više nisu na vlasti. Međutim to su ozbiljne države bio on na vlasti ili ne bio, njihova politika vanjska ostaje vrlo. Pa je tu gospodin Odoneli, to je jedan specijalni veleposlanik za pitanje Holokausta u okviru američke i tu je naš prijatelj veliki navodno Schussel. Idemo dalje. To je, zahtjevi izraelske Vlade i sad se vraćamo na zatvaranje II. svjetskog rata. Mislim da dugo nije u Visokom domu pokazan bivši komunistički diktator Josip Broz Tito koji je fantastično uspješno zatvorio II. svjetski rat. Nije, zanimljivo je riješio pitanje vlastite obiteljske imovine tako da su se njegovi nasljednici posvađali oko imovine, ali je zatvorio fantastično rat. Ja sam izdvojio nekoliko, ako je netko zainteresiran ja imam apsolutnu potpunu dokumentaciju i neću je staviti na dispoziciju u ministarstvu zbog toga što su nepristojni i nisu došli slušati i braniti svoje stavove. Znači, ovo je prvi dio zakona koji se odnosi baš na Talijane. Idemo, pokažite Talijane. To me je posebno veselilo jer su izgubili sve vlasništvo na području bivše Jugoslavije pa se onda na sljedećem slajdu Austrija odrekla svih zahtjeva prema saveznicima o priznavanju njihove države. Pa smo riješili pitanje mađarske manjine. Idemo dalje. Mađare smo riješili. Pa smo riješili Nijemce, Nijemci su zakonom zabranili da bilo tko išta u ime Njemačke traži jer Nijemci hoće zatvoriti rat, neće otvarati to pitanje. Ono je psihološki vrlo naporno. Idemo sada na ovaj kvantitativni slajd koji pokazuje kako je Josip Broz Tito relativno uspješno i jeftino riješio to pitanje. Obeštećenja koja je SFRJ bila dužna platiti bila su Americi 17 milijuna dolara, Austrija se odrekla, Njemačka se odrekla. Zatim je nakon toga platila prvu tranšu reparacije. Francuzima smo platili 15 milijuna dolara, oni su bili cicije. Grčkoj samo 700 tisuća dolara, Danskoj 26 tisuća i 500 dolara, Švicarskoj 25 milijuna franaka, Nizozemskoj 655 milijuna. Idemo dalje. I onda se lukavi komunistički diktator našao na Brijunima sa Williyem Brantom u zatvorenom prostoru i tražio od njega na ime ratnih reparacija 3 milijarde maraka kredita bezkamatno na 30-ak godina i na 5 godina počeka. On mu je dao milijardu i po maraka na rok otplate od 30 godina. I sad se vraćamo na opasnost ovakvih tajnih pregovora, na jahtama. Zato što ako se otvori to pitanje onda ćemo se naći pred jednom situacijom da bi se mogle potencijalno javiti različite stranke zainteresirane za drugu restituciju koju se da procijeniti na 5 milijardi eura. To je posebice opasno, idemo dalje, jer je Hrvatska baš ove godine zakoračila, idemo dalje, u razdoblje, još jedanput. dalje, u razdoblje, još jedanput. Ušli smo u razdoblje apsolutnoga dužničkoga ropstva, to znači od ove godine isplate na kredite, kamate na kredite koje smo uzeli u inozemstvu su premašile rast društvenog bruto proizvoda, a ovo je procjena službena koja je rađena na osnovi zahtjeva predsjednika Republike iz koje se vidi da će vanjski dug Republike Hrvatske do 2009. godine porasti na 36 milijardi eura. To vam otprilike izlazi negdje oko 27 tisuća eura po tročlanom domaćinstvu. Što sam ja predložio i sad ću pročitati zaključke da pokažem kako stav Vlade da će predložiti zakon što ja jako pozdravljam nije u suprotnosti s mojim zaključcima. Prvi zaključak glasi: "zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana zastupnike Hrvatskoga sabora iscrpno izvijesti o svim dosadašnjim inicijativama javno iznesenim ili diplomatskim sredstvima i kanalima, izraženim zahtjevima stranih država, državnih dužnosnika, Vlada, država i nevladinih udruga za povratkom, restitucijom ili obeštećenjem imovine oduzete državljanima stranih država u procesima progona pred represije, te konfiskacije i nacionalizacije od 40.", gospodin Mak je dobro rekao, možda od 41. do 56. godine. Drugi zaključak. "Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da zastupnike Hrvatskog sabora u roku od 60 dana predoči cjelovitu strategiju zakonodavnoga međunarodnopravnog, građanskopravnog i diplomatskog rješavanja i nošenja sa zahtjevima iz ove točke koju sam naveo". Treći zaključak. "Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da bez odlaganja najkraće u roku od 30 dana deponira na poseban račun neke od talijanskih banaka", hvala Bogu ima ih i u Hrvatskoj, "iznos od 35 milijuna dolara", za koje sam se ja izborio u prvom proračunu. To je bio jedini amandman koji je prošao te godine, međutim Vlada me, kao što sam u nekoliko navrata, što sam se s njom god dogovorio me prevarila. Nisu platili čovjeku izgradnju ceste do Svete Gere niti su izdvojili te pare. I zadnji zaključak. "Vlada Republike Hrvatske ne smije parafirati ili potpisati bilo koji novi međunarodni sporazum o restituciji ili obeštećenju u skladu s postojećim zakonom bez prethodnog obavještavanja, rasprave i odluke Hrvatskoga sabora o prikladnom pregovaračkom timu". Ljudi koji pregovaraju su vrlo opasni, ja vas u to uvjeravam. Ja imam tako veliku dokumentaciju da možete biti sigurni. zadnji slajd i time završavam. To je opet Feliks, to je jedna prekrasna vrlo duhovita opservacija. Ja sam joj dao naslov "neke vesele tajni sporazumi", a Feliks kaže: "mene veseli ulazak u Europsku uniju, mene veseli ulazak u NATO, mene vesele strani krediti, a mene veseli predizborna godina". A on kaže: "svaki bedak ima svoje veselje". Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Klub zastupnica Nacionalnih manjina. Poštovani zastupnik Nikola Mak. Izvolite. **Mak,

kolega Letica. I Klub nacionalnih manjina i ja osobno imamo i neke posebne interese da se uključimo na konstruktivan način u ovu raspravu. Ovdje je riječ o privatnoj imovini, nije riječ o državnoj imovini. Ovdje je riječ o jednom, po mom mišljenju vrlo sažetom, vrlo sveobuhvatnom prijedlogu zaključaka koji bi bili putokaz našoj Vladi u rješavanju svih tih budućih pitanja koja proizlaze iz tog zaključka. Ja bih rekao da se kolega Letica ovdje našao u ulozi štuke u ribnjaku i to kolega Letica u jednom najljepšem smislu vam upućujem da ste štuka u ribnjaku. Jer treba biti oprezan u tim pitanjima, treba imati okvire, treba imati granice u onome što se tu može uraditi, što se ne može. ja ovdje govorimo i u ime Kluba nacionalnih manjina jer oteto je i u ovoj državi, u bivšoj državi Jugoslaviji, ali danas na području Hrvatske i Mađarima i Nijemcima i mnogim drugima bošnjacima itd., hrvatskim državljanima koji su koristeći odredbe ovog Zakona iz 1966. godine jednim dijelom krenuli u proces vraćanja ili odštete itd. prema tome, to je tu i kad govorimo danas konkretno o ovom Prijedlogu zaključaka, a ne samo o suštini stvari na koje se ti zaključci odnose ja bih htio da naglasim onu jednu prastaru maksimu "oteto je prokleto" i nitko nikada u povijesti se nije usrećio otetim. Uvijek se to vraćalo zlim na ovaj ili na onaj način. I kad govorimo ovdje da je riječ o privatnoj imovini, uz poštovanje svih međunarodnih ugovora, sporazuma, izjava i aranžmana koji su napravljeni normalno da to treba striktno primijeniti i ne raspravljati danas 2007. godine jesu li to važeći, nisu važeći, dobri ili loši. Oni su u svoje vrijeme zaključeni i oni se uključuju u ovo što je kolega Letica svojim zaključcima na nekoliko mjesta naglasio. Ali ja također naglašavam da se radi o otetoj imovini, da se radi o privatnoj, a ne državnoj, reparacijskoj i ostaloj imovini pa da bi to u daljnjim postupcima koje će Republika Hrvatska na ovaj ili onaj način morati provoditi da se o tome vodi računa. Ja bih samo htio podsjetiti da kad se radi o otetoj imovini da onda je jako dobro što je kolega Letica spomenuo ne '40., nego '41. do '45. godinu. Ukoliko Vlada u bilo kojem vremenu i bilo koja Vlada prihvati da se trebam i Židovima i Srbima i drugima kojima je oduzeta imovina od '41. do '45. onda treba i promijeniti naziv zakona jer to onda nije samo komunistički, nego onda to treba na nekakav drugi naziv, ali apsolutno smatram da ako se ikada ozbiljno pokrene to pitanje da tada treba poći od '41. godine i mislim da je zadnja nacionalizacija bila '58., a ne '56. godine, ali to sad je više tehničko pitanje provjeravanje tih podataka nego što je to sada bitno. Ali mislim da je '41. i '58. godina, da su to granice kada se u raznim režimima silom otimala privatna imovina bez ikakve ljudske, pravne ili bilo kakve druge osnove, nego po sili te tadašnje vlasti. Htio bih reći da je stvar u zatvaranju Pandorine kutije ne u otvaranju Pandorine kutije. Treba razgovarati i ovaj Prijedlog zaključaka gospodina Letice ne govori o tome da ne treba razgovarati o tome. Ni jedan njegov od 4 zaključka o tome ne govori. Prema tome, ja prihvaćam to dobronamjerno da ako se ikada krene da se onda pođe od tih zaključaka i da se vodi računa da treba razgovarati, ali ne treba razgovarati unedogled. Trebam tu priču o odšteti, povratu u jednom vrlo doglednom vremenu završiti upravo na ovim principima o kojima je gospodin Letica dao prijedlog ovdje svima nama, s tim da ja osobno nisam tako rezolutan kao on sa tih 60 dana ovdje, 60 dana ondje, međutim mislim da ni on neće inzistirati na tome, ali da će inzistirati da se ti principi i ta razjašnjenja daju u nekim razumnim rokovima i da i Sabor i hrvatska javnost znaju što Vlada namjerava učiniti sa tim stvarima. Još bih samo na kraju htio da kažem da su ti oteti stanovi, ta oteta zemlja bez obzira kome hrvatskim državljanima, stranim državljanima, nekadašnjim državljanima ovdje su prodani. Netko je dao novce za te stanove, za te kuće, za tu zemlju i ti su novci negdje u ovoj državi, da tako kažem deponirani. Da li je to u Lučičevoj 2 ili je to negdje dalje, ali nisu ti oteti stanovi zabadava podijeljeni nekome. U komunizmu je to bilo, dobio si stan, stanarsko pravo, ali u ovoj demokratskoj Hrvatskoj učinjen je dobar potez, hipoteka je riješena da oni koji su stanovali u tim stanovima su dobili mogućnost pod vrlo beneficiranim uvjetima da to otkupljuju i to su ljudi uradili, ali ti novci su uplaćeni ili se još uplaćuju u narednih, nije više sad 20 godina, ali je sad to negdje 15 godina i više. Prema tome, ti novci postoje bez obzira je li se radi o hrvatskim državljanima kojima treba vratiti ili drugima. Osim toga taj teret o kojima se govori, ja sam za objektivnost, o teret vraćanja, ali se radi o odšteti. On je raspoređen po zakonu na 20 godina sa 40 rata rata i bez devizne klauzule i sa procjenom koju su državna tijela dala da taj stan, ta kuća, ta zemlja vrijedi toliko i toliko. Ne tržišno i dolazimo do vrlo smiješnih situacija u praksi da je tržišna vrijednost 10 ili 20 puta veća nego što je to država procijenila, ali država je to procijenila i to je fakat i to treba poštivati i po tome treba, o tome voditi na taj način računa. I evo, da skratim i da zaključim. Jesam za ovaj pristup našega uvaženoga kolege Letice, nisam za tu strogoću u tim rokovima, u tim navođenjima itd., ali suština ostaje da je netko iz naših redova rekao jednu cjelovitu sliku i dao je cjelovitu sliku što i kako bi trebalo ubuduće to raditi. A mi moramo voditi računa i saborski zastupnici koji god bili i kad god bili, kad dođe to pred njih, i Vlada bez obzira koja je to Vlada, da ne smijemo razočarati naše prijatelje u Austriji, Njemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama jer su oni bili ti koji su omogućili da mi danas na taj način raspravljamo o tome. Da nije bilo njihove podrške '90., '91., '92., '95. itd. mi ne bismo vjerojatno danas mogli na taj način raspravljati o ovim dobrim zaključcima koje je predložio naš kolega Letica. Ja sam hrvatski Nijemac, ja nisam njemački Nijemac. Ja sam hrvatski zastupnik u ovome Saboru, po liniji nacionalne manjine i branim hrvatske interese i mislim da ću ih braniti na taj način da govorimo istinito, da govorimo objektivno i da govorimo sa stajališta oteto je prokleto. I riješimo to na neki način, a riješimo to i na ovim principima koje je naš kolega predložio. Hvala Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Silvano Hrelja. u dobroj namjeri. On je rekao da su svi korisnici stanarskog prava u takvim kućama ili stanovima ostvarili na ovaj ili onaj način pravo za kupnju. Cijela jedna kategorija, a to su tzv. zaštićeni najmoprimci koji su stanovali i imali stanarsko pravo u takvim objektima nisu ostvarili pravo na kupnju i mogu vam reći da mi se svakodnevno obraćaju radi nemogućnosti realizacije svojih prava. Zahvaljujem. (HDZ)** Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite! Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Pa mislim kada razgovaramo o ovakvim temama ipak bi trebalo prethodno postići jedan politički konsenzus a ne da predsjednik Vlade vodi svoju politiku, opozicija mu oponira, Predsjednik države vodi svoju politiku i onda imamo ono, jedan šumom, drugi drumom, treći ne znam kome ali u konačnici svi zajedno nanosimo štetu Republici Hrvatskoj. Ja da budem iskren pred recimo možda godinu dana sam mislio da će se izbjeći šteta međutim, danas sam gotovo uvjereniji nego ikada prije da će Hrvatska pretrpiti određenu štetu, nećemo moći pobjeći u cijelosti od obveze denacionalizacije iako smo možda na neki način iz toga mogli proći sa manjom štetom. Svi ćemo se složiti da je povrat imovine strancima kao što kaže gospodin Letica i političko i civilizacijsko ne znam, ekonomsko, pravno pitanje, pravno pitanje par exellence jer imamo odluku Ustavnog suda. Onaj koji tvrdi a bio je u ovome Parlamentu 2002. godine da nije znao za što glasa taj jednostavno ne govori istinu kao što je i Ustavni sud bio svjestan posljedica svoje odluke kao recimo i posljedica odluke o povratu duga umirovljenicima. ono što je sigurno bit to je poštivanje međunarodnih ugovora. Ti ugovori imaju snagu iznad zakona i samo bi lud čovjek iste mogao reducirati. Dapače tvrdim da mi danas imamo sreću što je ex Jugoslavija iz II. Svjetskog rata izašla kao pobjednica i da parafraziram gospodina Leticu, što smo imali Josipa Broza Tita koji je u 99% slučajeva zatvorio sva imovinska pitanja kada je riječ o osobama koje napuštaju prostor ex Jugoslavije. Govorim o 99% tih slučajeva. Dobro. Uvijek je to tako. Međunarodni ugovori poglavito teritorijalno imovinski lome se na jednima, na drugima i onima koji ostaju i onima koji odlaze ali oni uvijek jasno je imaju snagu iznad zakona i taj princip valja poštovati. Kaže, kada kažem da je to političko pitanje da vidimo u što se to recimo izrodilo na domaćoj i međunarodnoj sceni pred 4, 5 mjeseci. Italija je Hrvatskoj u ono vrijeme prijavila Bruxellesu, to je manji problem jer …/Govornik se ne razumije./… pitanje, to će vam potvrditi i Furio Radin uglavnom je hrvatsko unutar političko pitanje ne talijansko. Dapače velika većina građana Italije taj problem gotovo ne poznaju. Odmah se javila Slovenija, zatražila je ratifikaciju imovinskih odnosa sa Hrvatskom, američki Židovi odnosno posjećuju ga na onim marginama Konferencije Ujedinjenih naroda i od njega su dobili citiram "Večernji list" od 4.12.2005. "…obećanje da će im pomoći oko povrata imovina itd." Jasno je da to obećanje Predsjednika ne proizvodi nikakve učinke, rekli smo da to ne proizvodi ni parafirani sporazumi ali na neki način i oni imaju neku moralnu političku ili ne znam kakvu težinu. Kada kažem da je to pitanje civilizacijsko pitanje onda ćemo se složiti sa gospodinom Makom da je svaka nacionalizacija također bila nepravda. Dobro. Možda u nekim slučajevima je bilo riječi o ex proprijaciji, ex propriatora kako su govorili komunisti a u velikoj većini ljudima običnim, malim ljudima se činila velika velika nepravda. Cijeli život su radili, cijeli život su stvarali za sebe, za svoju djecu, u jednom trenutku, u jednom danu ostali su naprosto bez svega u nekom izbjegličkom centru, u nekoj drugoj zemlji. Nova revolucionarna vlast iz kuće bi istjerala njihove stanare, potom se u njih uselila. Evo, pogledajmo Tuškanac, Pantovčak, o istarskim gradovima neću ni govoriti. Međutim, ponavljam. Međunarodni ugovori uglavnom su razriješili pitanje ex Jugoslaviji tu ostavljenu imovinu. Citirat ću profesora Simonetija: "… da se u tome najdalje otišlo u slučaju Austrije." On kaže da je u slučaju Austrije to sve u 100% slučajeva riješeno. Ako je nešto 100% riješeno onda nemamo što vraćati. Ni 120 milijuna kuna u 20 godina o čemu je govorila neko vrijeme Vlada, ni 20 milijuna kuna ni 2 milijuna kuna. Ja se slažem da ona odluka AVNOJ-a kojom se utvrđuje kolektivna krivnja nije demokratska. Konačno i oni koji nisu bili "sluge nacizma" platili su cijenu nacionalizacije a slično je bilo i sa Talijanima mnogima. Kao što svi Njemci nisu bili nacisti tako ni svi Talijani nisu bili fašisti. Evo, jučer je u "Jutarnjem listu" ili danas Furio napisao jednu kolumnu ili ne znam jedno reagiranje i kaže, ja sam iz talijanske talijanske antifašističke obitelji i nitko moj nije bio fašista. Iz Istre, Rijeke u NOB-u je sudjelovalo 24 hiljade Talijane. Od tog broja od 24 tisuće neka me Furio ispravi 9 tisuća je položilo život. To je bit. S druge strane egzodus je bio Biblijskih razmjera. Po prvi puta o tim brojkama nakon IDS-a eto sada, u ovom materijalu progovara i gospodin Letica. Riječ je o 186 tisuća ljudi sa prostora

236 osoba dobilo je otpust iz jugoslavenskog državljanstva. To su podaci SUZUP-a ondašnjeg. To su podaci ja mislim u ono vrijeme vodećeg hrvatskog demografa, gospodina Žerjavića koji je dao možda najpreciznije podatke o stvarnim žrtvama na na prostoru «ex Jugoslavije» za vrijeme drugog rata. Stradavanja u Jasenovcu, križnom putu i tako dalje. E sad dok su optanti riješeni, tako prijebojem ratne štete za tu ostavljenu imovinu ovih 5 hiljada 236 osoba od kojih se pretpostavlja da je njih 3 tisuće imalo imovinu nije riješeno. Koji problem to može s druge strane izazvati vidi se iz brojke onih ljudi koji napuštaju taj prostor bez i mimo opcije. To su Buje, 298 osoba ima tamo. Buzet sigurno nije problem, 143 osobe. Ali Poreč 1115, Pula 1809, Rijeka 353, Zadar 650. Ukupno 5236 osoba. Utoliko zahtjev gospodina Letice da se razmatra o ovom sporazumu, istina pred nekoliko mjeseci i ja sam tumačio kao pokušaj skidanja obveze sa Vlade u dogovoru sa predsjednikom Sabora, predsjednikom Vlade. Vidim da nisam bio u pravu. Da takvog dogovora nije bitno, ali sam siguran da će možda i ova rasprava pomoći Vladi. Jer predsjednik Vlade će reći: Ja sam politički puno izgubio kada sam predlagao obeštećenje «folks dojcera» i ne znam koga. Izgubio sam na domaćoj sceni ali s druge strane ćemo u Europskoj uniji možda respektirati jer oni polaze od principa svetosti vlasništva na kojem počiva čitav taj zapadnoeuropski ustroj. Ja sam mislio da je to jedino logično objašnjenje zašto o tome raspravljamo, međutim eto čujem da je to malo drugačije bilo. Znači za domaću scenu je oportuno biti protiv. Za međunarodnu možda je za nekog oportuno biti za. Konačno ta denacionalizacija je i ekonomsko pitanje. Kada govorim o tome onda mislim da nitko nije dobio mandat da ovu zemlju odvede u bankrot. Da li je to 5 milijardi ovoga ili onoga? Ja jednostavno ne znam. Ovi zahtjevi teški su o čemu je govorio i gospodin Mak, 750 milijuna kuna. E sad ja neću spekulirati sa školama, sa kilometrima vodovoda, kanalizacijom, domova umirovljenika ali sam siguran da ako se ide u tom pravcu tih zahtjeva sigurno mora biti još. Mi s druge strane da budem iskren ne znamo što otvaramo? Mi još uvijek srljamo usuđujem se reći u nepoznato. Što je s druge strane sa recimo domaćom denacionalizacijom? Što je sa, Tadić će govoriti možda o povratu turističkog zemljišta na Hvaru, u Zadru, Šibeniku, Makarskoj. Znači jedan rezime. Tito je u 99% slučajeva taj problem stranaca riješio. Kada kažem Tito jasno da mislim na, ne znam, diplomaciju ex Jugoslavije. S Austrijom ako je vjerovati profesoru Simonetiju taj problem je riješen. Sa američkim Židovima navodno je problem riješen osim u nekim izuzetim slučajevima. S Italijom osim ovih 5 hiljada 5236 osoba problem je riješen. Ne mislim onih 35 milijuna dolara za zonu B, STP – slobodnog teritorija Trsta tj. Bujštinu. Tu se jednostavno nešto treba dogoditi. dogoditi. Sa izraelskim Židovima za razliku od američkih sa kojima je problem riješen sumnjam da je riješen, sa Nijemcima, molim? Ima sporazum, dobro. Iako oni tvrde da nemaju. Pozivaju se na onih 150 i nešto imena. Sa Nijemcima je riješeno jer je nedavno gospođa Merckel u jednom intervjuu doslovce rekla: «Mi ispred njemačke Vlade ne tražimo ništa.» Jasno je da uvijek imate nekoga tko je s nekog područja pobjegao i slično i koji nije recimo obuhvaćen ni jednim međunarodnim ugovorom. Uvijek neki pojedinac iz tog paketa da se tako izrazim, kao štuka u vodi da parafraziram gospodina Maka, izmigolji. O tome kako ja doživljavam odluku Ustavnog suda govori i njihova sentenca. Međutim po mom sudu Vlada bi morala recimo izdati neku «bijelu knjigu» svih tih međunarodnih ugovora, svih tih egzodusa. Nije bitno da li se radi o egzodusu Talijana, Nijemaca, Austrijanaca. Broj tih nesretnih sudbina, reparacija ratnih šteta i slično. Pa tek nakon toga bi Sabor mogao o svemu tome raspravljati. Ali ima vremena. Ima vremena. Ne mora to pitanje razriješiti ovaj saziv. Netko će reći da sam ciničan. Pa ljudi već sada imaju, ne znam, 80, 90 godina i tako dalje. Neki se nadaju nekoj moralnoj satisfakciji. U međuvremenu će preminuti, ali ovaj, ovom problemu ja mislim da je Vlada pristupila, možda je čak i bila moralno u pravu, krajnje neodgovorno, voluntaristički. Pa možda i neprofesionalno. I utoliko bi trebalo biti suzdržan glede ovoga šta se zbiva. Problem je sigurno da će nam ostati. Mi nećemo kao ljudi u politici ukoliko ponovimo mandate od njega pobjeći, ali zato neka Vlada lijepo izađe sa tom «bijelom knjigom» odšteta, reparacija, ne znam ratnih gubitaka i nemojmo u taj problem ulaziti bez političkog konsenzusa jer ćemo svi zajedno pasti u ambis obveza koje Hrvatska na kraju pitanje da li će moći izvršiti? Meni je, evo nažalost nisam dobio svoj odgovor, ali drago da je glede preživjelih logoraša jedno pitanje Vladi postavio i gospodin Nikola Ivaniš. to govorim više u kontekstu jednog liječnika, doktora Deprate iz Pule koji traži status političkog zatvorenika. Kaže: «Ja sam bio u talijanskom logoru od 1941. do konca 1943. Nakon toga u savezničkoj vojsci. Bio sam, bio sam, gdje? Da, u partizanima. 1945., 40-tak crnokošuljaša iz Maršane mi se predalo. Nekolicina od njih je dobila status političkog zatvorenika a meni to Vlada ne priznaje.» E sada što ćemo mi po tom pitanju učiniti ali je tu jedan interesantan odgovor Vlade koja kaže: «Budući da nema nadležnog tijela kao ni propisa koji bi rješavao status osoba koje su koje su boravile u konclogoru u vremenu od 1941. do 1945. godine i poslije zahtjevi njih oko 1500 dostavljeni su administrativnoj komisiji Vlade Republike Hrvatske. Podnosili su se od 1990. godine. Zahtjevi logoraša se odnose na plaćanje posebne naknade ratne odštete odštete koju logoraši traže za vrijeme provedeno u logoru. Naime unatoč reparacije kojom je Republika Italija isplatila SFRJ iznos od 30 milijuna USA dolara na ime konačne odštete pedeset i četvrte pri ćemu su se ugovorne stranke istodobno obvezale da neće same podnositi a niti podupirati zahtjeve vlastitih državljana za odštetu. Navedena sredstva SFRJ nikad nije isplatila pojedinačno logorašima već je iznos uložila u javna dobra. Međutim, na neki način te ljude netko bi morao gospodo obeštetiti ali bez obzira na sve. Ovo je tako delikatno, prije svega politički ekonomsko pitanje da bez jednog podrobnog konsenzusa ta pitanja ako ih otvorimo mogu nanijeti ozbiljnu štetu zemlji u cjelini. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Gospodine predsjedniče, drago mi je da sam u ove kasne sate doživio jedan iskreni poprilično precizan istup kolege Kajina. Pa i moj je ispravak netočnog navoda ide tome u prilog. Naime, kad je govorio o odluci Ustavnog suda rekao je da je Ustavni sud donio odluku o povratu duga umirovljenicima. Takva odluka kolega Kajin ne postoji. Postoji konstatacija da su hrvatski umirovljenici oštećeni u periodu od 1993. do 1998. i da ih je država u skladu sa gospodarskim mogućnostima dužna obeštetiti. Hvala. Hvala. Klub HSP-a, poštovani zastupnik Tonči Tadić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici koliko god vas je u ovaj sat, žao mi je da nema nikoga i iz hrvatske Vlade dok raspravljamo ovu iznimno važnu temu. Dakle ja nisam nikada vidio sabornicu ovoliko praznu kad se govori o pitanju denacionalizacije, to je jedino važna tema i čudi me da nije pobudila veći interes hrvatske Vlade. Mene je doista iznenadilo ovakvo mišljenje hrvatske Vlade. Očekivao sam da će tome pristupiti daleko pedantnije, odnosno da će podržati ove po stajalištu našeg kluba zdravorazumske zaključke zastupnika Slavena Letice. Dakle, doista nema ništa sporno u ovome što Slaven predlaže. Traži se dakle od Vlade da izvijesti o dosadašnjim inicijativama, da pretoči kronologiju diplomatskog pravnog rješavanja ovih sporova, dakle da ljudi budu naprosto informirano o tome što je sve ispotpisivano i ratificirano od strane bivše države i da deponira tih nesretnih 35 milijuna dolara koliko smo dužni po onom Rimskom ugovoru iz '83. te da Vlada ne smije ništa dalje parafirati ili potpisati što bi bilo protivno nacionalnim interesima. Ja ne znam što je u ovim zaključcima sporno a da Vlada odbija ove zaključke. Cijela priča je počela zapravo prošle godine u 11. mjesecu kada je Sanader, premijer Sanader u Austriji obećao da će riješiti pitanje povrata imovine Austrijancima. To je izazvalo naravno reakcije predsjednika Mesića koji je to osudio konstatirajući da je tako nešto riješeno. A ja sam u to doba već dan nakon te izjave premijera Sanadera otišao u saborsku knjižnicu i prikupio jednu cijelu kolekciju međudržavnih ugovora SFRJ, odnosno FNRJ sa susjednim zemljama o ovoj problematici. Odgovorno tvrdim da premijer nije znao za te sporazume kad je ovako nešto govorio. Jer da je znao, ali to možda nije kriv on nego njegova stručna služba onda takvo nešto ne bi obećavao. Dakle nekoga je trebao brefirati. Možda ministrica pravosuđa, bivša, možda njezina stručna služba. Ali netko je u državnoj administraciji tom prilikom zakazao. Sporazum sa Austrijom koji je bio povod cijele ove priče govori jasno, onaj iz '52. temeljni državni ugovor o tome da se ratna šteta koja je počinjena na teritoriju FNRJ anulira sa imovinom austrijskih državljana i da Austrija neće zastupati svoje državljane u traženju te imovine, niti će ih ona sama išta tražiti. Nakon toga je bila još nacionalizacija i onda dolazi sporazum iz '80. u kojem Austrija pristaje na za današnje pojmove smiješnu naknadu od 2 milijuna i 400 tisuća šilinga koji su obeštećene za ono što je nacionalizirano od '52. do '80. Ali pazite, to je potpisano i ratificirano. U oba sporazuma se tvrdi da Austrija neće ništa više tražiti niti će zastupati svoje građane pactus sunt servanda, dakle ono što je potpisano treba provoditi. I sad se odjednom Austrija pojavljuje kao netko tko stišće premijera Sanadera da takvo nešto ipak prekrši i krene od nule. Dakle nije tu samo čudno što to radi hrvatska Vlada, nego što to radi i austrijska Vlada koja je obećala u jednom međudržavnom ugovoru da to više neće dirati. Odmah nakon toga pogledao sam na Internetu stajališta slovenske Vlade koja je za nas najrelevantnija jer dijeli zapravo istu povijesnu sudbinu kao i Hrvatska kad je riječ o ovim pitanjima. Stajališta slovenske Vlade su tu vrlo jasna. Denacionalizacija, posebno denacionalizacija strancima nije dio Acquis Comunnitaire, nije dio europske pravne stečevine te stoga ne može biti predmet pregovora sa Unijom niti može biti predmet ucjena niti može biti predmet trgovanja i mešetarenja uoči početka pregovora sa Europskom unijom. I to je jasno stajalište slovenske Vlade koje referirano, imate ga i na Internetu. Sve normalno piše na engleskom. I tu se poimenice navode svi sporazumi sa susjedima koji su za Sloveniju mogli sporni. I slovenska Vlada tu vrlo jasno elaborira radi čega su ti sporazumi zapravo svršeno vrijeme, zaključena priča i ne žele ih otvarati u pregovorima sa Europskom uniji. Naravno zato jer bi izazvalo lančanu reakciju zahtjeva prema Sloveniji. No pazite što je problem sa ovakvim stajalištem hrvatske Vlade. Problem je u tome što će onda Hrvatska izazvati lančanu reakciju prema Sloveniji, jer će takva slovenska stajališta postati upitna, što ćemo istu medvjeđu uslugu učiniti i Češkoj i Slovačkoj i Poljskoj i Mađarskoj. Što naravno sluti na pogoršanje diplomatskih odnosa i sa tim zemljama, jer su one u istom odnosu kao i Hrvatska kada se tiče imovine Austrijanaca, odnosno Nijemaca. Sve su one imale svoje priče tog tipa. I nitko od njih nije silno brzao u tom rješavanju. Ako baš hoćete češka i Njemačka su de facto zatvorile stranicu Drugog svjetskog rata 1997. Češko-njemačkom deklaracijom. … nama govori o tome kako sporo zatvaramo stranicu Domovinskog rata. Pazite, češka i Njemačka su '97. tek sklopile deklaraciju u kojoj zatvaraju to poglavlje povijesti. Dakle Hrvatska tu nije ništa specijalno lošija ili nesposobnija. Ponavljam, ovakav potez sa Austrijom automatski je uzrokovao reakciju Italije koja je tražila svoje, pa potez Slovenije koja je tražila svoje. Ali kada bismo sve to skupa napravili mi smo i Sloveniju i Češku i Slovačku … doveli u nepovoljnu situaciju i naravno da da bi nam to znali itekako zamjeriti kasnije jer smo ih zapravo doveli do toga da i oni takve sporazume moraju potpisivati, odnosno kršiti ono što je već potpisano. Dakle čitava Pandorina kutija se otvara. Slovenija što se Italije tiče, opet ponavljam jedini presedan kojeg trebamo slijediti je Slovenija. Slovenija je što se Italije tiče prihvatila Solanin plan koji je dobro poznat, a to je da četiri godine nakon ulaska Slovenije u Europsku uniju, Talijani optanti imaju pravo prvokupa na svoje nekretnine koje su im oduzete. Dakle što god Slovenija učinila, Hrvatska je u tome treba slijediti. Ona je taj put prošla prema Europskoj uniji i zašto za Boga miloga izmišljati toplu vodu kada je tu cijeli mehanizam zapravo razrađen. I temeljem … /Ne razumije se./ … najbolji primjer svih dvojbi koje rađa otvaranje ovog paketa kojeg eto Vlada misli otvoriti. Dakle ratna šteta koju su talijanske trupe počinile na teritoriju SFRJ u ovom slučaju Hrvatske, kompenzirana je sa imovinom optanata. Naravno ta imovina iz koje su se oni iselili možda je originalno bila vlasništvo nekog Hrvata ili Slovenca koji se iselio tamo među onih 108 tisuća koji su iseljeni iz Istre kada su Talijani zauzeli to područje nakon 1. svjetskog rata pa je onda taj čovjek 45. došao i iselio tog Talijana, vratio se u rodnu kuću. Zvao me čovjek iz Istre baš sa takvom pričom. Dakle mi otvaramo čitav lanac sudbina i obiteljskih tragedija. Odmah se automatski postavlja drugo pitanje. Taj sporazum je dakle kompenzirao ratnu štetu. Što ako se javi desetak tisuća Hrvata kojima su uništene kuće od talijanske vojske ili onih još 40-tak tisuća živih logoraša iz koncentracionih logora? Ljudi kud mi idemo s tim? Je li toga Vlada svjesna uopće. I zato ono što kolega Letica predlaže, zapravo najrazumnije, na tragu je onoga što su Slovenci učinili i tu je zapravo doista besmisleno da ne kažem sumanuto činiti išta više osim toga. Problem je zapravo aljkavosti poslijeratnih vlasti u Italiji koje nisu obeštetile svoje optante, jer smisao ovakvih mirovnih sporazuma kao i onog sa Njemačkom, kao i onog sa Mađarskom je bio taj, mi više prema vama nećemo postavljati pitanja ratne štete. Naša vlada će namiriti naše žrtve rata, a vi molim vas namirite svoje građane koji su ostali bez nekretnina. E sada zašto su vlade FNRJ i vlade Italije, Mađarske, Njemačke, Austrije bile aljkave prema svojim građanima, razumno je vrijeme poslije rata nizak standard, gospodarstvo u komi i nisu mogle vraćati ono što se očekivalo. Ali to mi danas nismo krivi. Dakle ja ne mogu biti kriv za to što je neka talijanska vlada nekom optantu nije platila što je on trebao dobiti. To neka on tuži talijansku vladu. Također se odnosi i na žrtve rata ovdje. Za uništenu kuću oni su naravno gnjavili vlade u Zagrebu i Ljubljani, odnosno u Beogradu. Isto vrijedi i za Mađare, za Austrijance i ostale. Ponavljam, sve to skupa nas vodi na jedan strahoviti lanac. Sa Mađarskom imamo još interesantniju priču. Načnemo li tu temu mi dovodimo u pitanje sporazum Titov kadar koji je išao na razmjenu zemljišta s jedne i s druge strane Drave, odnosno Mure. Bilo je nekih, oprostite gospodine predsjedniče, sumanutih čelnika stranaka u Međimurju koje su čak tako nešto predlagali, ali to je strahota kud bi to onda odvelo. Dakle da se dovodi u pitanje zapravo vlasništvo Mađara nad zemljom koju sada obrađuju s onu stranu Drave i Mure, odnosno Hrvata u Međimurju i Podravini. Dakle definitivno otvaranje ovog problema na način na koji to zamišlja hrvatska Vlada ako odbije ovakve smjernice koje predlaže kolega Letica, definitivno to vodi na otvaranje Pandorine kutije sa nevjerojatnim posljedicama. Definitivno će tu biti problema skupljih od 750 milijuna kuna, jer tko zna što će se još sve izroditi kada lanac krene. Vlada dakle nije na žalost svjesna u što se upušta, a klub HSP-a će sa svoje strane joj potpuno besplatno bona fide udijeliti jednu kopiju naše kolekcije međudržavnih sporazuma bivše SFRJ, odnosno FNRJ da znaju što je sve zapravo ispotpisivano i da je to doista riješeno, svi sporazumi sa Italijom, sa Njemačkom, sa Austrijom, Mađarskom, Francuskom, Grčkom, Danskom, SAD-om, Izraelom, Švicarskom i Nizozemskom. Dakle kada to sve skupa pogleda, vidjet će da doista ne trebamo slijediti ni jedan drugi put nego onaj koji je već prošla Slovenija i da ne trebamo izmišljati toplu vodu i da se s time samo nepotrebno uvaljujemo u teške komplikacije koje će iz toga izaći. Ponavljam to nije dio aqus to nije zahtjev Europske unije osim ako netko u Vladi misli da će na ovaj način kupiti Hrvatskoj bržu propusnicu za Europsku uniju. Iz svih tih razloga naš klub će jednodušno podržati ove zaključke koje predlaže kolega Letica. Hvala.

ali vjerojatno to je doprinijelo i tome da ova rasprava bude smirenija, uravnoteženija nego da je puna sabornica i da je ovdje direktan prijenos televizija, vjerojatno bi bila drugačija rasprava. Ja se zahvaljujem uravnoteženoj raspravi, tu su različite naravno pozicije kojih ja razumijem. Ja sam prvi protivnik da se Hrvatsku osiromašuje jer je već dovoljno osiromašena. Ostaje međutim jedna činjenica koju bih htio podcrtati ne želeći nikakvu polemiku s time. Slušajući prije kolegu Maka, shvatio sam jednu stvar koja zapravo nam često promakne koja je jako bitna. Radi se o ljudima, radi se o privatnoj imovini. Mi možemo govoriti ovdje hladno kao što se i mora govoriti o svemu onome što je potpisano. Možemo čak i govoriti pohvalno i normalno o tome što su potpisali oni koji bi bili po svakom svjetonazoru npr. HSP-a neprijatelji jer su bili na suprotnoj strani, to je potpisala komunistička tadašnja vlast i sad se to uzdiže u nebo. Mi možemo govoriti, hladno znači o mnogim stvarima ali ne smijemo zaboraviti nešto. Ne smijemo zaboraviti da se radilo o nečemu što danas bi se nazvalo o ljudskim pravima. Tada o tome se nije govorilo. Tada taj termin jedva da je postojao, 48. godine, on je ušao i prije u dokumente mnoge, ali od 48. godine nadalje sa Deklaracijom o ljudskim pravima on je doživio praktički svoj bon. Rečeno je ovdje najnormalnije, hladno, kao što je i normalno da se kaže, ali ja tako hladno ne mogu govoriti ali ću se truditi o tome da sa imovinom inzula, optanata se zovu, zovi ih neki mi ih zovemo inzuli, su plaćene ratne štete. I da, normalno oni koji su se dogovorili, a da se razumijemo, države uvijek imaju svoju logiku a pojedinci, ljudi stradaju na osnovi sasvim drugačije logike. Znači, dogovorili su se normalno da se ratne štete plaćaju sa imovinom ovih ljudi. Kao što mi je prije rekao Mak, e gospođa Merkel može govoriti u svoje ime, ali ne u moje ime. Tada inzule nitko nije pitao o tome da li ratna šteta može platiti sa njihovom imovinom. Nemojmo zaboraviti, mnogi, mislim mnogi ljudi, ne mogu govoriti mnogi ljudi, ovdje nas ima malo, ali to vam kažem sa otvorenim srcem. Ljudi koji su otišli iz Istre, to su bili ljudi koji su tamo bili od pamtivijeka. To stoji. Većina su bili Talijani, jedan dio su bili Hrvati. Otišli su zato što je dolazilo nešto što oni prihvaćali. Ne u nacionalnom smislu. Kraj rata, mijenjaju se sustavi, dolaze neke nove vojske, neki novi ljudi, jedan dio ostaje, kao mi, većina ide. Nema u našim obiteljima nas koji smo ostali i dio onih koji nisu otišli. Mi smo se, rasparcelirane su, uništene su obitelji. I sada, raspravljati o tome da ti ljudi zapravo koji su otišli, da je njihov problem riješen, to je potpuno pogrešno. Problem je riješen između država i pacta sum servanda ja sam prvi koji to kaže. Ali međutim, ti ljudi su ostali bez kuća, su ostali sa podijeljenim obiteljima kao što su ostali mnogi Hrvati koji su uspjeli, oni koji nisu zaglavili u Bleiburg, uspjeli su otići. Šta su bili ustaše možda ti? Tu se ne radi o fašizmu, antifašizmu, tu se ne radi o ustašama i partizanima, tu se radi o stanovništvu koje u jednom trenutku ode iz raznih razloga. Zar mi govorimo o ovim Hrvatima koji su otišli vani kao optantima zato što su postali Austrijanci, zato Govorim o Hrvatima koji su otišli. Ovi su bili Istrijani, Riječani, Zadrani koji su tamo bili od pamtivijeka, koji su otišli i o njihovim sudbinama su odlučili drugi. Ja želim naglasiti da ako sagledamo sa stanovišta ljudskih prava onda ćemo napraviti jedino što je moguće nakon 6 godina. Napravit ćemo simboličke činove. Tko može vratiti tim ljudima ono što je njima oduzeto. Sve im je oduzeto, dio moje obitelji je živio 5 godina u jednoj školi koja je bila logor. Mak je ovdje u Hrvatskoj bio godinu dana u logoru, je njegova obitelj vjerojatno otišla. Ali međutim, ako mi o tim ljudima počnemo raspravljati kao o nekomu koji bez obzira na potpisane ugovore, kao o nekomu kojemu se moramo ispričati, kao što se i današnja Italija mora ispričati za ono što je napravila ovdje tada. Onda ćemo možda biti na dobrom putu ako raspravljamo o tim terminima. Ne možemo mi vratiti ni njima ništa niti možemo Hrvatsku osiromašiti vraćajući povijest 60 godina unatrag, ali možemo reći tim ljudima, vaše obitelji su bile tamo od pamtivijeka i vi ste kući kad dolazite. Jer ćemo biti zajedno, jer već jesmo zajedno u jednoj novoj Europi. E budući da je Ivo Sanader sigurno, možemo raspravljati da li on provodi takvu i onakvu politiku o drugim stvarima, ali jedna stvar je sigurna a zbog toga ga podržavam i zbog toga sam podržavao od početka i podržavam i danas, sigurno je file-europejac. Ja sam za razliku od nekih drugih, ja sam siguran da on će naći način da se okonča to razdoblje i da će naći način da zapravo ulaskom u Europu napokon na simboličan način i naravno uz, kako bih rekao, na afektivan način, na emotivan način, ne na materijalni način, ali međutim na način da se kažu neke stvari. Kao npr. da su ljudi završili u fojbama, vjerojatno ste pratili moje polemike ovih dana, kao što su i fašisti bili kriminalci. Obadvije stvari. Ja sam siguran da će Ivo Sanader taj problem riješiti i siguran sam da ćemo ući u Europu rasterećeni ovog balasta kojeg smo imali i kojeg smo nosili svih ovih 60 godina od kojih većina su bile godine diktature. Hvala. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Tonči Tadić. **Tadić, Tonči (HSP)** Kolega Radin, zastupnici HSP-a nisu fašisti i nisu sljedbenici fašizma niti smo oni koji branimo komunizam niti smo komunisti. Dakle, samo želimo zatvoriti to razdoblje. Dakle, ne razumijem zašto bi Hrvatska trebala postupiti drukčije nego Slovenija, Češka, Poljska ili Slovačka. Kad se govori o ljudima onda naravno treba govoriti o svim ljudima jer ako netko govori o teškoj sudbini optanata koji su ostali bez kuća onda ja naravno moram postaviti pitanje što je sudbinom ljudi na Hvaru u Dolu i Vrbanju kojima je talijanska vojska spalila kuće i koji su usred zime morali spavati po štalama i po šumi. Dakle, govorimo onda o svim ljudima. Pa govorimo o onoj djeci koja su pomrla u …/Govornik se ne razumije./… koji je bio tamo. Prema tome, kad govorimo o ljudima, naravno ljudi postaju emotivni, ali ovo je tema oprostit ćete u kojoj moramo slušati dvije stvari. Isprika je jedno, isprika je skroz u redu i isprika je potrebna, a kršenje ugovora je nešto skroz drugo. Ja samo te dvije stvari razlikujem. Dakle, jedna je stvar na emocionalnoj razini se ispričati za ono što je učinjeno i to nije jednostavno jer su Česi i Nijemci to napravili tek '97., a skroz je druga stvar ići na sustavno kršenje lanca sporazuma. Ja samo na to upozoravam.

niti sam. Ne pada mi na pamet, HSP je demokratska stranka sastavni dio ovog Sabora. Stranka desnice, ali međutim stranka koja je demokratska i ne pada mi na pamet da to kažem. Ja sam rekao jednu drugu stvar koju će sigurno Tonči poslije pročitati u zapisniku, rekao sam da se hladno i pozitivno pristupa stvarima koje su radili neki s kojima postoji ideološki sukob, postojao je ideološki sukob i valjda postoji i danas. I o tome sada, o zločinima fašizma ja imam 56 godina i od tih 56 godina 40 sam proveo u Jugoslaviji kao i evo većina ovdje. O tome smo čitali, o tome smo učili, o tome smo znali sve. Ovo u drugom dijelu uključujući u hrvatskom dijelu, o hrvatskim stradanjima nismo znali ništa, niti o talijanskim …/Govornik se ne razumije./… nismo znali ništa i nemojmo sada govoriti o tome da su, to znamo i to je tako i to ja se prvi stidim zbog toga, ali međutim stidim se i zbog fojbe npr., zbog egzodusa mojih, zbog toga što je otišlo iz Pule 85% stanovništva. I zadnja stvar koju bih htio reći to je zapravo krivi navod Tončiju Tadiću o onome što je rekao prije, ali stavljam ga u repliku. Prvi egzodus bio je egzodus Hrvata iz Istre 20-tih, 30-tih godina bio je strašan, ali ti ljudi kad su se vratili našli su svoju imovinu jer imovina nije nacionalizirana, nije oduzeta. To moram reći jer je to istina i to sam istražio. Znači mora se reći to da se, nisu se poštivala ljudska prava, ubijali su se ljudi, ricinusovo ulje, što god hoćete to je sve istina, ali poštivalo se privatno vlasništvo jer je to bio takav sustav. Kajin, replika. **Kajin, Damir (IDS)** Da, apsolutno ja se s tim slažem u velikoj većini sa Furiom, ezola učinjena je nepravda. Učinjena je nepravda do neba. Ali isto tako to imovinsko materijalno pitanje danas je u 99,9% slučajeva riješen. To pitanje se danas vis a vis materijalne esencije ove zemlje ne može otvoriti. otvoriti. Kako je rješavano to pitanje, materijalno? Na jedan krajnje nepravičan način. Prijebojom ratne štete privatnom imovinom. To je nepravda do neba, to se danas jednostavno ne može činiti. Pogledajmo sada srpsko pitanje. Pa bilo je onih koji su ovdje, danas u ovome Saboru, a koji su govorili da su oni optanta, međutim ti ljudi se danas vraćaju, njima se kuće obnavljaju i oni jasno kuće zadržavaju u svom posjedu, odnosno vlasništvu. Jednom riječju danas 2007. ili '95. nije moguće ono što se je učinilo '47. ili '54. ili još prije '45. i zato bih, još jedanput ponavljam bilo stvarno dobro da napišemo neku bijelu knjigu, da saberemo sve te pod navodnicima međunarodne ugovore, ima ih i Tonči Tadić, ima ih i Damir Kajin, nije to nikakva mudrost, ima ih naša knjižnica ovdje dole, sve smo to pronašli upravo ovdje i i da se na temelju toga stvarno u jednoj daleko smirenijoj i pribranijoj bez političkih emocija nabijenoj atmosferi progovori o pitanju koje će još neko vrijeme sigurno determinirati i neke političke odnose na tim prostorima. Ne puno, ali u jednom malom dijelu zasigurno da. Međutim još jedanput želim naglasiti ratna šteta kompenzirana je tom privatnom imovinom, pitanje nije moguće otvoriti jer to bi nas naprosto dovelo do nepoznanica koje niti jedan saziv ne Parlamenta, niti jedna Vlada Hrvatske ne bi mogla naprosto razriješiti. A slažem se da na tom emotivnom pitanju to pitanje nekim simboličkim gestama treba zatvoriti. O tome sam vam možda prvi ja počeo govoriti u Istri, možda malo blaže nego Furio Radin, treba ta pitanja na neki način zatvoriti, ali još jedanput govorim ni jedna vlast neke materijalne obveze vis a vis toga ne može preuzeti. Hvala. Poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. i ja mu se zahvaljujem na evo zaista jednom iscrpnom korektnom izlaganju. Mogu samo rekapitulirati u dvije minute. Dakle, fašisti i nacisti napali su našu zemlju prije 60 godina, opljačkali ju, spalili. To koriste komunisti, dolaze na vlast, ne priznaju privatno vlasništvo, pretvaraju ga u državno, no to nije jedina pljačka. Nakon 50 godina događa se upravo suprotno. Događa se da će narodno bogatstvo Hrvatske još jednom nestati, ispariti, ali u obrnutom procesu gdje će se sada državno vlasništvo pretvarati u privatno kroz jednu privatizaciju koja je bila sve samo ne stvarno privatizacija. Sada nam prijeti ako Vlada učini grešku u potezima i treća pljačka, nepotrebna slažem se sa kolegom Tadićem, sa kolegom Kajinom. Dapače, zamislite ako se neki hrabri Turčin pojavi kako se Turska bude približavala Europskoj uniji i europskoj pravnoj stečevini pa zatraže odštetu za to što je njegovom pradjedu netko od senjskih uskoka ukrao konja pa traži opet odštetu i za tu situaciju. Malo ismijavam situaciju, ali namjerno to činim, jer ako se na povijesnim greškama treba učiti onda je nesumnjivo bi svi Hrvati trebali imati fakultete i ja bih zaista volio da danas zaključimo da svi mi koji se smatramo poštenim hrvatskim političarima, bez obzira na stranačku pripadnost stavimo glave skupa, podvučemo crtu i ne dozvolimo nastavak ove priče. Hvala lijepa.

reda dođe eto u ove kasne sate. Što se tiče sastava meni je doista jedan kao tisuću ako je najbolji, to mi je posebno drago što se pojavio Slavko Linić, bilo mi je žao da tu nema nikoga iz SDP-a ali mi je drago da nema nikoga iz Vlade jer ja se plašim te Vlade. Ja se strahovito nje plašim, te površnosti, te neodgovornosti, te bahatosti, činjenice što tu nitko ne dolazi a sada ću nešto kazati o dvije razine rasprave. Jedna je razina koju je govorio Furio Radin koja se ne tiče mojih zaključaka, Druga je stvar i ja sam za to da se hrvatski državljani sa svim gestama ovog i onog oblika na neki način obeštete za što god hoćemo ali ne tako da ih obeštećuje talijanska država na naš račun, na temelju otvaranja zatvorenih poglavlja II. Svjetskoga rata. Što se tiče tu rasprava obrnutim redom bih se htio zahvaliti prije svega znači kolegi Miljenku Doriću, zatim kolegi Tonči Tadiću jer smo mi zapravo na neki način već 3, 4 godine na istim valnim dužinama. Što se tiče samih rasprava onoga tipa o kojima je ovdje govorio Furio Radin, recimo šta ja znam, moja obitelj je bila protjerana u El Shat, čak mi je i umro jedan jedan brat koji se zvao Slaven Letica, pa sam imao sve do '72. godine spomenicu na kojoj je pisao Slaven Letica, žrtva fašističkoga terora. Znači ta, žao mi je, nemam je, izgubila se negda ta. Zatim zahvalio bih se kolegi Maku za veliku mudrost. Patnje …/Govornik se ne razumije./.. kroz koje je on koliko vidim osobno prolazio, ja sam znao dosta ljudi, to su bila djeca od 6 do 9 godina, curice koje su bile u Jasenovcu, 2,3, 5 godina. Znači, razdoblja su vrlo teška. Ono što sam ja htio sa svojim zaključcima učiniti da predložim jedan jednostavni sustav zdravo razumsko neoborivih zaključaka. Mišljenje Vlade ni u čemu ne dovodi u pitanje to što sam ja predložio. To najmanje dovodi u pitanje nakana Vlade da mijenja zakon, jer promjene zakona ne isključuju obvezu Vlade da nas ne drži ovdje kao guske u magli, da svaki dan kada ja vidim da netko se sastane u hodniku Ujedinjenih nacija sa Prodiom, da sutra znam da Hido Bišćević leti u Rim i da kaže da Talijani mogu kupovati nekretnine prije 2009. godine bez reciprociteta, kad ja vidim da Schossel dođe i dole na jahti tog i tog čovjeka koji precizno dolazi i onda da se napravi važan predsjednik Vlade njemu kaže, ja ću vam vratiti ovo i ono. Znate, niti smo to mi stjecali nego smo posudili od ljudi koji će se tek roditi. Hrvatska se nalazi u teškom razdoblju. Hrvatska je prodala ja sam vidio scenarije hrvatske budućnosti u Argentini, međutim Argentinci su u jednom času unatrag dvije, tri godine napravili veliki zaokret. Mi smo dakle kao što sam kazao od ove godine ili dogodine u apsolutnom dužničkom ropstvu. Sve ono što smo sanirali, liječili, recimo banke smo izliječili sa 11 i pol milijardi dolara, prodali ih za milijardu dolara. To će nam se dogoditi sa auto-cestama, sa hrvatskim vodama, sa Hrvatskim željeznicama, sa Hrvatskom elektro-privredom. Prema tome, evo time zaključujem, meni je drago jer sam htio upravo završavam eto zadnje retke moje knjige, da da na neki način u sebi amnestiram predsjednika našeg Parlamenta jer sam oduvijek vjerovao da ima u sebi državni razlog. Državni razlog ima malo dodirnih točaka sa razinom ljudskih prava. Ono što me neće nitko uvjeriti da Ivo Sanader ima u glavi dovoljno razuma i da ima svijest o državnom razumu. Hvala vam lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9